(HDZ)** Prelazimo na Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2010. godini Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju članka 69. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Izvješće o ostvarenju prava na pravnu pomoć i utroška sredstava u 2010. godini, izvješće koje hrvatska Vlada podnosi temeljem zakona koji je za hrvatske građane počeo se primjenjivati od 1. veljače 2009. godine drugi puta. I vidjet ćete i iz samih podataka i analize Oprostite državni tajniče samo jednu, ispričavam se. Ima jedna hitna obavijest jer je sastanak u 11,00 sati, a sad je 10,52. Naime, predsjednik predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva je sazvao sjednicu u 11,00 sati u dvorani Stjepana Radića (133/I) pa evo to obavijest je. Molim da, dakle za par minuta je ta

zastupnike o onome što je učinjeno u ovom značajnom području, području koje je pokrilo jednu prazninu, jednu nedostatnost rješenja pravne pomoći za građane kojima je to zbog egzistencijalnih razloga uistinu potrebno. kada gledamo razdoblje 2010. godine možemo reći da je zaprimljeno je čak oko 4200 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, za pravnu pomoć, a od toga je prihvaćeno gotovo 3300. Ono što je interesantno da je broj podnesenih zahtjeva u odnosu na prošlu godinu porastao za 9%, a broj prihvaćenih zahtjeva porastao je isto tako za 18%. Već iz ovog podatka mogu se izvesti neki zaključci. U tom razdoblju obračunato je oko 2 milijuna kuna za pružene pravne usluge od strane pružatelja pravnih usluga. Interesantna je disperzija, disperzija je u odnosu, disperzija po vrstama pravne pomoći jest vrlo široko u korist sekundarne pravne pomoći koja se daje, davana, odobravana oko 82% slučajeva, a primana u 18% Naravno opet je interesantno kakva je to pravna pomoć u 75% slučajeva pred sudom, a pravni savjeti otprilike 11%, sve ostalo u relativno manjem obijmu. Područja i vrste postupka, prije svega obiteljsko-pravni postupci, čak njih preko 50%, ovršnih oko 12, gotovo 13%, vlasničko-pravnih isto tako oko 11%. Na žalost i u, vezano, oko 6% ne previše, ali po broju postupaka čak 176 u pravna pomoć odobrena je žrtvama obiteljskoga nasilja. Interesantne su i rasprostranjenosti odobravanja pravne pomoći po hrvatskim županijama, tako je na 1. mjestu Sisačko-moslavačka županija, zatim Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, i grad Zagreb, tu je locirana velika većina tih potraživanja. Isto tako ono što je interesantno iz ovoga izvješća, da su pružatelji se raspoređeni otprilike već u ove dvije godina na odvjetnike u preko 60%, 65%, a pravne, a udruge u 35% slučajeva. što je pokazalo dvije godine primjene ustvari je pokazalo da se ovaj sustav, da ovaj sustav valja unapređivati u hodu, da ga ne valja krajnje kritički ocjenjivati već nakon dvije godine njegove primjene, već ga valja dorađivati u onim dijelovima koji mogu olakšati pristup sudu i javnopravnim tijelima od strane hrvatskih građana, kojima je to uistinu Zbog toga je ministarstvo povećalo i vrijednost boda u tarifi za pružanje pravne pomoći, izradilo je listu odvjetnika koji, zajedno sa Hrvatskom odvjetničkom što službenika u uredima državne uprave, što pružatelja pravne pomoći. Isto tako mora se reći da će se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, nakon ustavnopravne rješidbe Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj od travnja mjeseca ove godine dorađivati naročito, promijeniti naročito vezano uz imovinsko-pravni cenzus, uz definiranje egzistencijalnih pitanja, i drugih stvari koje su zamišljene u njegovoj provedbi, odnosno u nedovoljnom preciznom reguliranju. Ono što je zaključno čini nam se da je ovaj sustav, mišljenja smo uistinu da ovaj sustav ispunjava svoju funkciju, da je, i ocijeniti sasvim dobro nakon još jedne, dvije, a nama se u izvješću stoji i 5 godina njegove primjene, a da do tada ga treba usklađivati na način da bude što jednostavniji i da se procedure, ali procedure pristupa sudu i javnopravnim tijelima za hrvatske građane budu na jednoj zavidnoj profesionalnoj razini. Zahvaljujem Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Što nam pokazuje izvješće o ostvarivanju prava na pomoć i utrošku sredstava u 2010. godini? Kao prvo, možda evo za pohvaliti je da su formalno dati svi podaci i to po županijama, koliko je bilo zahtjeva, u kojim slučajevima su oni udovoljeni, u kojem postotku, i evidentno je da je već od 2009. godine u odnosu na 2010. godinu porastao interes za besplatnu pravnu pomoć, što izravno dovodimo u vezu sa sve težim položajem naših građana. Ako iz strukture tražitelja koji potražuju besplatnu pravnu pomoć vidimo za koje je to slučajeve upravo najviše odobreno i najviše zahtjeva bilo za besplatnu pravnu pomoć. Dakle pokazuje se da naši građani bez obzira što se često obraćaju sudu nikada to ne rade iz obijesti, i ja bih rekla da mi više od strane građana nemamo obijesnog parničenja, imamo na žalost samo obijesnog parničenja od strane države koja neće da prizna očigledne tužbene zahtjeve. Naravno da to onda posebno opterećuje pravosuđe, ali to nije izravno ova tema. Htjela sam posebno u ime kluba SDP-a istaknuti da građani dakle u toj oskudici, a to su uglavnom najviše i tražiteljice same žene, koje brinu za obitelj i skrbe za djecu. najviše potraživanja ima upravo i zahtjeva za pružanje pravne pomoći u obiteljsko-pravnim postupcima, i to uglavnom za uzdržavanje djece. To znači da je država bez obzira sjetimo se unazad nekoliko godina obećavala one famozne fondove, iako to nije pravo rješenje, pravo rješenje je to da se država pokaže jakim u zaštiti djece. Na žalost to nije učinila. Na žalost ovrhe i kad dođu sudske presude ovrhe se slabo i nikako ne izvršavaju, ali ipak FINA uspije blokirati, i to protivno Zakonu o ovrsi račune i to sve račune u potpunom iznosu građana, a onda su građani dužni po tumačenju FINA-e, a protivno zakonu otvarati nekakve posebne račune, s kojima im se plijene čak i alimentacija i druga socijalna davanja, što je nedopustivo. od upravo onih, trebali su reagirati upravo oni koji su zaduženi za nadzor nad pružanjem besplatne pravne pomoći, radi se o ogromnom broju naših građana. ako želi biti efikasna onda to može, a vidimo u ovom konkretnom slučaju kako to radi u slučaju FINA-e, da je i preko mjere efikasna kada treba se okomiti na džep građana. Drugi najvažniji zahtjevi, odnosno po učestalosti, osim u obiteljsko-pravnim odnosima bili su oni koji se odnose i na statusna pitanja, naravno jer ljudi bez rješenja statusnih pitanja ne mogu rješavati ništa, i i tek onda na trećem mjestu imovinsko-pravni odnosi u zaštiti dakle prava vlasništva nad nekretninama. u praksi i to je nešto što nedostaje ovom izvješću, a to je poanta svega, kako unaprijediti sustav. Rečeno je to, dakle u ovom mišljenju kako treba još i dalje povećati, kako kako Ministarstvo pravosuđa samo inzistira na tome da bi trebalo povećati vrijednost boda onih koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, a to su odvjetnici, to su razne udruge, i pravne klinike. Zbog čega upravo kod pružatelja pravnih usluga stavljati te pružatelje u dva platna razreda? To je samo zato što oni zastupaju siromašne građane. To je nedopustivo. Znači kad zastupaju siromašne građane onda će oni biti i siromašno plaćeni. Pitanje je, onda se postavlja pitanje i motivacije i kvalitete takvih usluga. A s druge strane, oni povlašteni koji samo oni mogu i to netransparentno jer javnost o tome nije obaviještena, Vlada o tome šuti, smatra da je to poslovna tajna, kad Vlada sama bira svoje zastupnike koje onda plaća u milijunskim iznosima. I to je nešto što je gdje god Vlada intervenira umjesto da stvara pravdu ona nažalost stvara nepravdu. Pa je i kod pružatelja pravnih usluga, a to su najčešće odvjetnici, stvorila odvjetnike prvog i drugog reda. I to je nedopustivo! Drugo, ono što je najvažnije, a to je da su zahtjevi dakle sami obrasci za dobivanje pravne uputnice toliko komplicirani da ih neuka i siromašna osoba ne zna i ne može ispuniti. I praktički upravo zbog toga, bez obzira koliko ovo izvješće ohrabrivalo, ali upravo u praksi od onih koji to trebaju, a nisu u stanju uopće ispuniti možemo reći da je zaista pravna pomoć u Hrvatskoj unatoč velikim obećanjima doživjela svoj debakl i doživjela slom. Taj zahtjev ima 9 stranica i postavljaju se dakle već u startu takve prepreke da to takva osoba ne zna i ne može ispuniti. Na to su upozoravale i mnoge udruge. Evo primjer što kažu udruge. Njima je, odnosno u stavci, u proračunu osigurana su 2 milijuna kuna za njih, ali oni su dobili i ostvarili svega 100 tisuća kuna upravo zbog toga što što ljudi kojima je trebala besplatna pravna pomoć, jer kad vidite ovo su čak i minorni iako je trend upravo zbog krize i teške ekonomske situacije i pada standarda, dakle trend je povećanja zahtjeva. Ali, još uvijek ne odražava pravu sliku i građani, možda oni kojima su naj, kojima je bila potrebna pravna pomoć najpotrebnija ostali su bez nje. Ostali su apsolutno nezaštićeni jer nisu u stanju ispuniti te zahtjeve. I te zahtjeve, dakle ukidanje tih administrativnih barijera svesti ih na najmanju, odnosno takve prepreke svesti na najmanju moguću mjeru. Na to stalno upozoravaju i udruge. Osim toga, kad takva osoba siromašna traži besplatnu pravnu pomoć česta je situacija da ona nije smještena i ne živi, ne prebiva, ne boravi u gradu, odnosno u središtu županije gdje su smješteni ta ta županijska tijela. I njima predstavlja problem putovanje, njima predstavlja problem platiti putnu kartu. Prema tome, u startu smo im onemogućili nešto što ima kasnije evo velikodušno dajemo. Ostali su ti negdje, ti plodovi, koje oni ne mogu zbog toga ubrati. O tome ima nešto u samom izvješću i u toj ocjeni stanja, ali očekivali smo u svakom slučaju da da se o tome otvoreno progovori kako bi ta besplatna pravna pomoć bila dostupna. Dakle, ta pravna pomoć za najpotrebnije građane, najpotrebitije Pitanje hitnosti također je nešto što je od presudne važnosti. često treba hitnu intervenciju i hitnu besplatnu pravnu pomoć zato što su svi rokovi, pogotovo kod suda i upravnih tijela, odnosno sve radnje vezane za rokove. Prema tome, što će njoj odobrena pravna pomoć, a dok ona prikupi sve papire kada mora izjaviti žalbu u roku od 3 dana, od 8 dana, od 15 dana u najboljem slučaju u roku od 30 dana. Dakle, to je onda pomoć koja kasno stigne. Evo zaključujući svoju raspravu u ime kluba SDP-a ukoliko Vlada zaista misli pružiti besplatnu pravnu pomoć siromašnima i najsiromašnijima, prije svega treba pojednostaviti uputnicu te zahtjeve da je može svatko tko je pismen, gotovo tko je polupismen da je znade ispuniti jer moramo znati kojoj populaciji, kojim građanima se obraćamo, a osim toga treba smanjiti visoko postavljeni imovinski cenzus koji onda građane koji jednostavno ih eliminira u startu. Dakle, počesta je situacija i to apsurdna, pogotovo kad se radi o imovinsko-pravnim zahtjevima, ali jednako tako i kod zaštite djece jer to su najčešće i najveći problemi. Gdje se jedan od supružnika, a to je najčešće i žena, vodi kao vlasnica koja ne može niti staviti u funkciju to vlasništvo, zbog toga ne može ostvarivati besplatnu pravnu pomoć, potjerana je iz tog stana ili iz te kuće i ne može ostvariti pravo na alimentaciju. Dakle, sve u svemu kada se radi o besplatnoj pravnoj pomoći treba sići dakle iz kabineta, pogledati život i biti više životan, a manje papirnat ako zaista želimo ostvariti ono što smo proklamirali pravo na besplatnu pravnu pomoć. Pravo također na besplatnu pravnu pomoć, a to mora upravo ministarstvo tj. Vlada i u cjelini osigurati veliku propagandu, podučavati ljude tome jer nije normalno da u Ličko-senjskoj županiji nijedan zahtjev nije upućen, a tamo je vrlo teška situacija, ja mislim da nema osobe koja će reći, koja će se usprotiviti toj tvrdnji nažalost istinitoj. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Evo ispravit ću 2 navoda gospođe zastupnice koja netočno tvrdi da je pravna pomoć doživjela svoj debakl i svoj slom. To je netočno kao što je i netočno da je država obećavala famozne fondove, a nije zaštitila djecu. Gospođo zastupnice moram vam kazati evo da ovo izvješće sadrži podatak koji jasno ukazuje da je za 9% porastao broj podnesenih zahtjeva, a broj prihvaćenih zahtjeva je za 18% veći nego 2009. godine kad smo imali prvo izvješće nakon primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Jednako tako ponudit ću vam podatak i da je Vlada Republike Hrvatske donijela cijeli niz odnosno paket zakona a i jedan također od kojih je zaštita upravo onih koji su najranjivije skupine obuhvaća i ovaj i najčešće se pomoć odobravala u obiteljsko pravnim postupcima uključujući postupke zaštite djece i mlađih punoljetnika sa poremećajima u ponašanju što je također dodatni doprinos naporima vlade Republike Hrvatske u zaštiti najosjetljivijih skupina stanovništva. **Bebić, Hvala imamo jednu obavijest prije nego nastavimo. Predsjednik Odbora za socijalno partnerstvo gospodin Boris Kunst je sazvao nastavak sjednice, glasovanje, danas 9. lipnja u 13,30 sati u dvorani Stjepana Radića 133. Nastavljamo sa ovom točkom dnevnog reda, u ime Kluba HDZ gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. pred nama je izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utroška sredstava u 2010. godini a koje izvješće Vlada podnosi na temelju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je na snazi 2 godine. Ovo Izvješće napravljeno je na osnovi podataka koji su dostavili Ured državne uprave u županiji te izvješća koje su dužni podnesti pružatelji usluga besplatne pravne pomoći. Ako usporedimo statističke pokazatelje u 2009. i 2010. godini vidimo povećanje broja podnesenih i odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, a s druge strane smanjenje odbijenih zahtjeva što je svakako pozitivan pokazatelj koji govori o tome kako su građani sve više upoznati sa samim postojanjem ovog vrlo važnog instituta. Isto tako upoznati su sa poznatim uvjetima za realizaciju besplatne pravne pomoći. Tako je u odnosu na 2009. godinu zaprimljeno 9% više prihvaćenih zahtjeva, a broj prihvaćenih zahtjeva porastao je za 18%. Sveukupno je u 2010. godini zaprimljeno 4 tisuće 197 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć, a od toga je prihvaćeno 3267 zahtjeva, odbijeno 617, odbačeno je 113 itd. Pregledom statističkih podataka po županijama vidimo kako je najviše zahtjeva zaprimljeno u Osječko-baranjskoj županiji, zatim slijedi Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka, Grad Zagreb itd. vrstu pravne pomoći u okviru podijele na sekundarnu i primarnu više je onih koji se odnose na sekundarnu pravnu pomoć i to u postotku od 81%. Dok se na primarnu pravnu pomoć odnosi 18,15% zahtjeva. Što se tiče pravnog područja najviše zahtjeva vezano je za obiteljsko pravo, zatim ovršni postupci, potom postupci o vlasništvu itd. Ako uzmemo kao kriterij državljanstvo podnositelja zahtjeva, u većini slučajeva se radi o Hrvatskom državljanstvu, zatim o državljanstvu Bosne i Hercegovine u 23 slučaja, Srbije u 2 slučaja, jednom državljaninu Brazila, Makedonije, Njemačke itd. Iz statističkih pokazatelja vidljivo je da su pravnu pomoć od 65% slučajeva pružali odvjetnici, dok su udruge pružile pravnu pomoć u 34% slučajeva. U nekoliko županija pravnu pomoć u 100% broju pružali odvjetnici poput Bjelovarsko-bilogorske, Dubrovačko-neretvanske ili Krapinsko-zagorske županije. Vrlo pozitivna aktivnost je vidljiva iz ovog Izvješća a to je zajednička inicijativa Hrvatske odvjetničke komore i Ministarstva pravosuđa kojem je utvrđena lista odvjetnika pružatelja besplatne pravne pomoći po županijama koja nije ograničavajuća, u smislu da pravnu pomoć mogu, odnosno po uvjetima određenim zakonom moraju pružati drugi odvjetnici, već je cilj da se korisnici ovoga prava koji su često u slučaju možda i slabije obrazovani, lakše snalaze u potrazi za pružateljem besplatne pravne pomoći u ovom slučaju Svakako želim pohvaliti povećanje boda po kojim se sa 3 na 5 kuna, iako iz izvješća vidimo da Ministarstvo pravosuđa mišljenja da bi se taj bod još trebao povećati, ali to će svakako doprinijeti činjenici da će što više odvjetnika imati imati potrebu biti pružateljima besplatne pravne pomoći. upućivanje dopisa od strane Ministarstva pravosuđa, uredima državne uprave u županijama. Potaknuto brojim primjedbama na račun strogosti imovinskih kriterija a koji su kao što znamo preduvjet za ostvarivanje ovoga prava. Tim dopisom, Ministarstvo je iznijelo svoje viđenje tumačenja ili primjene odredaba vezanih za imovinski cenzus. Ono što je važno napomenuti da u slučaju odbijanja zahtjeva zbog imovinskog statusa, postoji mogućnost pozitivnog rješavanja zahtjeva na način da se sagleda cjelokupna situacija podnositelja zahtjeva i da se na konkretnu situaciju dakle uvažavajući činjenice i okolnosti svakog pojedinog slučaja primijeni ovaj zakon dakle na svrhoviti način. Svakako mislim da je ovo sagledavanje cjelokupne situacije jedan od važnih segmenata, jer onima koji nisu u mogućnosti sami sebi platiti odvjetnika, sasvim sigurno će ovo biti od velike važnosti, a vjerojatno je i to jedan od razloga što je u ovoj godini manje zahtjeva za ostvarivanje prava za besplatnu pravnu pomoć i odbijeno. Ono što bih još željela napomenuti, napomenuti, a to je ... to i na nekim odborima napomenula, mislim da bi bilo potrebno da ovo izvješće sadrži i podatak o tome, evo vidim državni tajnik je to pripremio i donio, ali evo ja ću to sada ipak reći, da ubuduće ovo izvješće sadrži i podatak o tome koliko je osoba s invaliditetom zatražilo besplatnu pravnu pomoć, koliko je takvih zahtjeva odobreno, a koliko je odbijeno. Iz jednog jednostavnog razloga, zato što iz tog podatka možemo vidjeti i donijeti nekakav zaključak koliko je pravosuđe dostupno osobe sa invaliditetom. Da ono mora biti što dostupnije obvezuje i KOnvecija UN o pravima osobe sa invaliditetom koje je Hrvatska među prvima potpisnik. i zbog toga što Hrvatska mora UN-a podnijeti izvješće o provedbi konvencije. Svakako morat će u tom izvješću stajati i podatak koliko je pravosuđe pravosuđe dostupno osobe sa invaliditetom. Stoga mislim da ovakav jedan podatak bi bio hvale vrijedan za samo izvješće, a i za sve nas kako bismo mogli raspolagati najpouzdanijim podacima. Obzirom da sam u Izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom pročitala malo evo i digresiju pružanje besplatne pravne pomoći a u smislu da se neke osobe sa invaliditetom i požalile da teško ostvaruju ovo pravo. Vjerujem da bismo iz takvog podatka mogli znati jeli to tako ili nije. U svakom slučaju mislim da je ovo izvješće cjelovito, da je ono dobro napravljeno i nadalje kao glavni cilj zakona ostaje približavanje sustava najpotrebnijim građanima, dakle onima koji nisu u mogućnosti sami sebi osigurati adekvatnu adekvatnu pravnu pomoć, jer bi na taj način doveli u pitanje svoju životnu egzistenciju ili egzistenciju svoje obitelji. Na kraju krajeva ovaj sustav je i stvoren upravo radi takvih građana i ja vjerujem da će se on i nadalje dodatno unapređivati kako bi svi oni građani koji će imati potrebu za ostvarivanjem ovog prava mogli to pravo ostvariti na zadovoljavajući način. Evo poštovane kolegice i kolege zastupnici slijedom navedenog klub HDZ-a svakako podržava ovo izvješće koje je Vlada dostavila. Hvala vam najljepša. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege Što se tiče izvješća ostvarivanje prava na pravnu pomoć ili bi bolje bilo reći na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2010. godini, kada to izvješće gledamo u kontekstu izvješća iz 2009. godine uočljiv je barem u statističkim podacima određeni napredak. I što što se tog dijela izvještaja tiče kao i klasifikacije pravne pomoći po vrstama, po pružaocima te usluge itd.

sama sebi zabija autogolove i kaže da određeni sustav nije dovoljno dobro uređen jer postoje velike prepreke u funkcioniranju i provedbi pružanja besplatne pravne pomoći. Međutim, tako npr. u ocjeni stanja ističem procjenu Ministarstva pravosuđa da je zapravo valjanu ocjenu sustava kao i utvrđivanje da li je isti ispunio željenu svrhu potrebno da protekne najmanje 5 godina. Naime, za to će se vrijeme uskladiti praksa svih sudionika sustava, a šira javnost će steći potpuniju sliku samog sustava i mogućnosti koje isti pruža korisnicima. Kao glavni cilj ostaje približavanje sustav najpotrebitijim građanima radi kojih je sam sustav stvoren. Gledajte, ovakvo izvješće sa ovakvim dijelom ocjene dijelom ocjene stanje je upućen saborskim zastupnicima 14. travnja 2011. godine, a Ustavni sud RH je 6. travnja, dakle nešto ranije, ukinuo dio Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i ustavni sudac Davor Krapac koji je potpisao odluku istaknuo je kako je "pitanje besplatne pravne pomoći vrlo osjetljivo, posebno u doba gospodarske krize. Zakonodavac ga mora regulirati ali ne zbog formalne i birokratske želje za zatvaranjem poglavlja 23 u pregovorima sa EU, već svjestan svih otvornih pitanja, kazao je Krapac. Dodao je i kako cijena pravne pomoći ne smije biti zapreka ostvarivanja prava hrvatskih građana". Krapac je kazao da je u osporenim odredbama pogrešno što su u suprotnosti s pravnim načelom preciznosti i određenosti pravnih normi. A isto tako istaknuto je u prezentaciji ove odluke Ustavnog suda da polazeći od činjenice da u Republici Hrvatskoj postoji znatno niža razina standarda i bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika Ustavni sud ocjenjuje izvjesnim da mjerila iz zakona i tumačenje ministarstva ostavljaju nezaštićenim dio socijalno ugroženih slojeva kojima je pravna pomoć često nužna kako bi ostvarili pravo na socijalnu i drugi državnu pomoć ili pomoć jedinica lokalne samouprave. Još preciznije, a preporučam svima cijenjene kolegice i kolege da prouče ovu odluku Ustavnog suda iz "Narodnih novina" br. 44/11. jer je pisana jednim jednostavnim i razumljivim jezikom, utemeljena je na primjerima iz prakse i vrlo je poučna ne samo za pravnike, ali i za sve nas zastupnike koji nismo pravnici. Citiram jedno obrazloženje iz odluke Ustavnog suda koje sigurno bi trebalo imati mjesto u ocjeni stanja i izvješću o provedbi besplatne pravne pomoći, a ono glasi ovako: posebno se može zamijetiti da su tipični korisnici besplatne pravne pomoći osobe iz ruralnih područja gdje žive osobe starije dobi, bez nužnih sredstava za život i bez pomoći, područja od posebne državne skrbi, udaljeni otoci. Takve osobe često žive u seoskom domaćinstvu, u neodržavanim i supstandardnim uvjetima, u kućama koje su bile građene za više članova domaćinstva, koji su se u međuvremenu iselili ili preselili u gradove. Stoga je površina takvih prostora nerijetko veća od uvjeta naznačenog pod točkom C tumačenja ministarstva, a to znači 35 metara kvadratnih, odnosno dodatnih 10 metara kvadratnih po članu domaćinstva. Stoga takve osobe zbog površine kuće koje posjeduju ne mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć usprkos tome što ne mogu privređivati i nemaju sredstava za život. Isto tako, valjalo bi u ocjenu stanja ugraditi i ocjenu Ustavnog suda koja se, iako se temelji na izvješću iz 2009., situacija u 2010. nije bila ništa povoljnija, a obrazloženje Ustavnog suda kaže: uz sve navedeno valja uzeti u obzir i vrijeme koje korisnik besplatne pravne pomoći mora uložiti na pribavljanje potvrda i drugih dokaza koji su potrebni za primjenu članka 8. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći što produžuje postupak izdavanja uputnice. On često traje i preko 15 dana koliko je propisano da mora trajati sam postupak izdavanja uputnice. Korisniku će prosječno trebati više od mjesec dana za ishođenje uputnice te u tom vremenu on može izgubiti rok za izjavljivanje pravnog lijeka ili zahtjeva za ostvarivanje kakvog prava koji su često vezani uz prekluzivni rok. Dakle, prethodna utvrđenja navode Ustavni sud na zaključak da članak 8. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ne ispunjava zahtjeve određenosti i preciznosti pravne norme, a time se ugrožava vladavina prava kao temeljna odrednica Ustava. Dalje, što je važno i što je uočljivo iz ove odluke Ustavnog suda i obrazloženja, usporediti se sa drugima. Važno je znati gdje smo i kakvi smo i koliko sve to skupa košta, a rečeno je već odlukom Ustavnog suda da cijena usluge nije ta koja je presudna da korisnik ostvari svoje pravo. A da to ne bi ispalo da Bog zna koliko mi to dajemo za besplatnu pravnu pomoć, citirat ću Izvješće Europske komisije za učinkovitost pravosuđa za 2004. godinu: odvjetnici za stranke u sustavu besplatne pravne pomoći manje su plaćeni u Europi u odnosu prema uobičajenim strankama, međutim odvjetnici zbog razloga povezanih s profesionalnom etikom općenito nisu protivni ideji da prihvaćaju slučajeve besplatne pravne pomoći. Npr. odvjetnici u Saveznoj Republici Njemačkoj tome se ne suprotstavljaju jer je državni proračun uvijek odgovorni dužnik, dok običan klijent može postati insolventan. Prema podacima iz tog izvješća u Engleskoj i Walesu te je godine potrošeno 58 eura po glavi stanovnika za besplatnu pravnu pomoć, dok je u Norveškoj potrošeno 39 eura, u Nizozemskoj oko 22 eura, u Austriji 2,5 eura, u Slovačkoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini manje od 1 eura. Nadalje, prema istom izvješću Engleska i Wales te su godine potrošili 3 milijarde eura za besplatnu pravnu pomoć, Norveška 177 milijuna, Irska 47 milijuna, Njemačka 468 milijuna, Estonija milijun i 700 tisuća eura, Mađarska 855 tisuća eura. Prosječan iznos koji se doznačuje po slučaju je 6 eura u Rumunjskoj, 16 eura u Mađarskoj, 127 eura u Turskoj, zamislite 127 eura u Turskoj, 350 eura najvišeg iznosa 3061 euro po slučaju u Islandu. Republika Hrvatska je u prvoj godini provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u primjeni od 1. veljače 2009. godine, u državnom proračunu izdvojila ukupno 8 milijuna i 250 tisuća kuna, dakle manje od 2 kune po stanovniku, od čega je ovlaštenim udrugama, sindikatima i pravnim klinikama isplatila 2 milijuna i 210 tisuća kuna što znači 50 lipa po stanovniku. Od toga nije utrošeno milijun i 519 tisuća kuna koji iznos je 2010. godine vraćen u državni proračun. Iznos od 4,5 milijuna kuna osiguran je za druge oblike pravne pomoći, dakle još 1 kuna po stanovniku. U 2010. godini u državnom proračunu za besplatnu pravnu pomoć predviđeno je 6 milijuna 835 tisuća kuna, dakle 1,5 kuna po stanovniku. reći da su to vrlo, vrlo, vrlo skromna sredstva, vrlo u suštini naknada za besplatnu pravnu pomoć nije ekvivalent stvarne tržišne vrijednosti te usluge. Ona je samo djelomičan doprinos države za pravo koje moraju uživati svi građani jedne države. ali ipak bez obzira na sve, bez obzira na gospodarsku situaciju. Radi se o izuzetno skromnim sredstvima za pružanje besplatne pravne pomoći. Sjećam se 2008. svoje diskusije vezane kad smo donosili Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kada sam sugerirao predlagaču da pogleda malo šire horizonte jer nije sve u rješavanju besplatne pravne pomoći. Na primjer to su engleska iskustva koja su tu vrlo bogata. To je u njihovoj pravnoj tradiciji. Međutim, mi imamo i nešto drugo što je nama veoma blizu i možda i blisko po mentalitetu, odnosno temperamentu. Imamo s druge strane Jadrana Republiku Italiju koja vrlo ima mali broj korisnika besplatne pravne pomoći, a osigurala je i jeftinu uslugu pravnog zastupanja i pravne pomoći. Kako je to ustvari učinila? Pa razvila je tržište socijalnih usluga. Ona je svojim sindikalnim središnjicama dozvolila da osnuju agencije za pravno zastupanje radnika, ali ne samo u radnim sporovima nego u svim radnim sporovima i u naravno, donijela je zakone da oni mogu imati posebnu tarifu, da ne mogu, zadovoljiti sve uvjete koji zadovoljavaju odvjetnički uredi, a da pri tome mogu, odnosno naplaćuju svoju uslugu za 50% nižu cijenu i to ne samo za pravne usluge. Republika Italija je to učinila i za usluge obračuna poreza i za zaštitu potrošača i za drugi stup mirovinskog osiguranja za posredovanje u ugovaranju takvog osiguranja. Dakle, radi se o jednom iznimno interesantnom sustavu koji nama doista odgovara i po temperamentu, odnosno mentalitetu naših građana koji bi moglo imati uporišta ovdje jer nije cilj sve učiniti besplatno nego je cilj učiniti svaku uslugu dostupnom sukladno ekonomskim mogućnostima svakog pojedinca. Mislim da se time rasterećuje pritisak na isključivo besplatnu pravnu pomoć i nama taj dio, taj srednji dio nedostaje. Mi imamo ili preskupe odvjetničke usluge ili imamo besplatnu pravnu pomoć, a između toga nemamo ništa. Pa prema tome, s obzirom da ukoliko ne dođe do promjena do 15. srpnja imat ćemo invalidni Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći jer je Ustavni sud osporio određene određene članke zakona, odnosno imaju rok trajanja do 15. srpnja ja sugeriram predlagaču koji će očito morati do 15. srpnja doći ovdje sa izmjenama i dopunama tog zakona da razmotri još neke modele koji mogu pospješiti učinkovitosti cijelog sustava pravne zaštite u Hrvatskoj da bude dostupnija svim kategorijama građana neovisno o ekonomskim primanjima. Zahvaljujem. I kako je rekao Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će sa aspekta statističkog prikaza i očekivanja od jednog takvog izvješća dati prolaznu ocjenu ovom izvješću. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Ovo Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć u svakom slučaju je dobro i vidi se da iz godine u godinu obzirom da je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći se tek primjenjuje od 11. veljače prošle, odnosno 2009. godine taj normalno, to predstavlja značajan korak za pravni sustav Republike Hrvatske jer su pravosudna tijela postala dostupna svim građanima pod jednakim uvjetima. I mislim da tu nije sporno što se tiče

ti građani znači više nisu diskriminirani već im je omogućena besplatna pravna pomoć i zastupanje pred sudom. Sustav besplatne pravne pomoći organiziran je u 20 ureda državne uprave, u županijama i 13 ispostava, a pravnu pomoć mogu pružati kao što se može vidjeti odvjetnici, udruge i Pravni fakultet putem Pravne klinike. Za sada djeluju samo dvije pravne klinike u Hrvatskoj, a to je jedna u Splitu i jedna u Zagrebu. Sukladno zakonu osnovano je Povjerenstvo za pravnu pomoć kao savjetodavno tijelo Ministarstva pravosuđa i važno je reći da sastav tog povjerenstva je od predstavnika udruga sindikata, akademske zajednice, Odvjetničke komore, a i Ministarstva pravosuđa. Meni je jedino možda iz ovog Izvješća malo čudi da se to Povjerenstvo prošle godine sastalo samo jednom, da je održalo samo jednu sjednicu i da nije bilo potrebe da se češće sastaje obzirom da ima stvarno još kao što su i prethodnici rekli možda nekih stvari koje bi se mogle u pozitivnom smislu za one ljude kojima je takva vrsta pravne pomoći potrebna. U 2010. godini na području Republike Hrvatske kao što je to već i naglašeno zaprimljeno je 4197 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Od toga je odobreno 3267 zahtjeva. Što znači trebalo bi teretiti proračun za preko 2 milijuna kuna, a i odbijeno i odbačeno je 730 slučajeva dok su ostali u postupku odobravanja. Pravnu pomoć građani su koristili najviše u obiteljsko-pravnim postupcima i takvih postupaka prošle godine bilo je negdje 1716 ili 52,88% 52,88% od ukupno svih postupaka. U obiteljsko-pravnim postupcima prednjače Sisačko-moslavačka županija sa 169 postupaka. Zatim Primorsko-goranska županija sa 133 postupaka, pa Osječko-baranjska županija sa 125 postupaka itd. Besplatnu pravnu pomoć najčešće koriste osobe iz ruralnih područja u kojima u pravilu živi starija populacija bez nužnih sredstava za život. To je u principu i bilo ovdje već naglašeno i to je na kraju Ustavni sud ovakvo obrazloženje dao. Odobravanje visine pravne pomoći ovisno je o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva. No, Ustavni sud je zatražio od zakonodavca da te kriterije doradi do 15. srpnja ove godine, jer pojedini građani žive u kućama većim od propisanih kriterija, a da nemaju nužnih sredstava za život. Korisnici pravne pomoći prema prebivalištu najčešće su građani isto tako iz Sisačko-moslavačke županije, njih je bilo 361 korisnik, Vukovarsko-srijemske županije županije 357 korisnika, Osječko-baranjske županije 329 korisnika, itd., a najmanje korisnika pravne pomoći ima iz Dubrovačko-neretvanske županije. Da li tamo stvarno nema problema i potrebe, nešto drugo ili koji je tome razlog, ali u svakom slučaju je to dio izvješća. Najčešći pružatelji pravne pomoći su odvjetnici, u 65,2% slučajeva, i udruge u 34,8% slučajeva. prošle godine registrirane su 33 udruge za pružanje pravne pomoći, uključujući sindikat i pravne klinike, i iz državnog proračuna udrugama je dodijeljeno 345 tisuća kuna za pružanje pravne pomoći. Smatram da bi poseban interes za financiranje sustava besplatne pravne pomoći za svoje sugrađane morale pokazati po meni i jedinice lokalne samouprave, i normalno i u tom smislu se bolje organizirati. U 2011. godini u državnom proračunu je za besplatnu pravnu pomoć predviđeno 4 milijuna kuna, pružatelji besplatne pravne pomoći dužni su podnositi godišnja izvješća, što je u svakom slučaju dobro da bi se vidjeli rezultati na što su se utrošila ta sredstva odobrena na temelju projekta Ministarstva pravosuđa do 15. siječnja tekuće godine. I normalno isto što je pozitivno da ta neutrošena sredstva su isto tako dužni vratiti u državni proračun. Sve u svemu, obzirom da je primjena ovog prava što sam rekao na početku o besplatnoj pravnoj pomoći eto sad će imati tek drugu godinu, još u ja bih rekao možda i u začetku, u privikavanju da u svakom slučaju je izvješće dobro napravljeno, ali mislim da u svakom slučaju treba vidjeti kako pojednostaviti za sve one kojima je potrebna ova pravna pomoć taj cijeli postupak, da bi što brže mogli ostvarivati tu besplatnu pravnu pomoć, jer oni koji ispunjavaju te uvjete za ostvarivanje besplatne pravne pomoći stvarno su osobe kojima treba u tom smislu pomoći što se tiče i brže reakcije i bržeg načina da mogu doći i ostvariti takvu vrstu pomoći. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao što smo već čuli, počeo se primjenjivati 1. veljače 2009. odmah ću reći da je ovo izvješće bolje od prošlogodišnjega jer je predlagatelj prihvatio sugestije i prijedloge za bolju uspostavu sustava. Osobno moram reći gospodine državni tajniče da mi je bio gušt čitati ga, jer je ovo izvješće sveobuhvatno, tekst ono što je zapravo meni jako sjelo nije suhoparan, već upravo jedno čitko i pitko štivo i uopće posao koji je odrađen, odrađen je na visoko profesionalan način. Inače smisao zakona je u poglavlju besplatne pravne pomoći omogućiti onim građanima i građankama koji su slabijeg imovnog stanja angažman odvjetnika i dobiti pravnu pomoć za pojedine pravne radnje i imati ravnopravni pristup upravnim …/Govornica udaljena od mikrofona, ne razumije se./… postupcima. I nadalje, glavni cilj ostaje približiti sustav potrebitim građanima, osobno mislim da ste postigli veliki napredak u odnosu na prošlogodišnje izvješće. U prvom stupnju rješidbu donose uredi državne uprave, jer građani svoj zahtjev podnose tom tijelu u županiji gdje ti isti građani imaju prebivalište. U drugom stupnju, dakle po žalbama na ta rješenja odlučuje Ministarstvo pravosuđa, pri kojem je formiran Odjel za besplatnu pravnu pomoć, a kao savjetodavno tijelo je Povjerenstvo za pravnu pomoć. izvješće drži i izvješća ureda državne uprave županija i izvješća udruga. Tako imamo cjeloviti uvid o broju zaprimljenih zahtjeva na čitavom području države, i u svakoj pojedinoj županiji. Isto tako prikazani su i točni podaci odbijenih, odbačenih i obustavljenih zahtjeva, kao i broj zahtjeva koji su u postupku odobravanja. Istaknute su informacije o vrstama pomoći i vrstama postupaka koje su se u prethodnoj godini odobravali. Dakle isto tako prikaz korisnika prema državljanstvu i prebivalištu po županijama. Jasan je uvid o udjelu pružene pravne pomoći od strane odvjetnika i od udruga, opisan je način registracije udruga, i način financiranja, broj slučajeva i utrošena sredstva. Razvidna je također struktura troškova, razvidno je koliko je sredstava osiguravala država i koliko svaki ured državne uprave. Ministarstvo pravosuđa u drugostupanjskim poslovima sukladno zakonu obavilo je nadzor na provedbom zakona po uredima državne uprave. Također je i proveden upravni nadzor, te se vodi registar ovlaštenih udruga. Uredno se provodi edukacija za službenike što je vrlo važno u provedbi ovoga zakona, koji rade na poslovima odobravanja pomoći, kao što se provodi kampanja informiranja putem medija. U prošloj godini na čitavom području Hrvatske zaprimljeno je ukupno nešto manje od 4 tisuće i dvije stotine zahtjeva, a od toga je prihvaćeno nešto malo manje od 3 tisuće i 300 zahtjeva, odbijeno je 617, odbačeno 113, obustavljeno 158, a ostali su u postupku odobravanja. Izdane su 3 tisuće 262 uputnice i obračunato 2 milijuna i 40 tisuća kuna i isplaćeno oko 70 tisuća kuna. Već sam rekla u jednoj ispravci navoda da je za 9% porastao broj podnesenih prijava, a broj prihvaćenih zahtjeva je za 18% veći u odnosu na 2009. godinu. Ovdje moramo također reći da su se, pomoć se najčešće odobravala u obiteljsko-pravnim postupcima, uključujući postupke zaštite djece i mladih punoljetnih, mlađih punoljetnika sa poremećajima u ponašanju, i postupaka temeljem međunarodnih konvencija, a tiču se zaštite prava i dobrobiti djece, a takvih je skoro 53%. Slijede ovršni postupci sa 12,78%, a na trećem mjestu su vlasnička prava u svezi kuće ili stana neophodnih za stanovanje koji sudjeluju sa 10,72% slučajeva. Žrtve obiteljskog nasilja sudjeluju sa 5,42% Pored hrvatskih državljana korisnici mogu biti i stranci na privremenom ili stalnom boravku, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom kako ne bi bili egzistencijalno ugroženi. Mogu je pružati odvjetnici, sindikati, udruge i pravne klinike s tim da udruge, sindikati i pravne klinike mogu pružati samo primarnu pravnu pomoć. Iz izvješća je razvidno da su u 62,2% slučajeva istu pružali odvjetnici, a ostatak udruge. Izuzetak čine županije Šibensko-kninska i Zadarska udjel pardon, udjel odvjetnika značajno niži od 50%, a u Ličko-senjskoj niti jedan slučaj nije odrađen od strane odvjetnika. Tih pružatelja usluga je 33 i najviše je udruga. Od sindikata je to samo Savez samostalnih sindikata Hrvatske i dvije klinike i to Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Zagrebu. Pružatelji su ukazivali na glavni problem sustava niske vrijednosti boda pa evo čuli smo i razvidno je iz izvješća da na temelju kojega se obračunavala vrijednost naknade. To se ispravilo Uredbom o tarifi koja je na snazi iz studenoga mjeseca prošle godine, a stav je ministarstva da je treba podići na 7 kuna. Kako bi sustav bio još bolji nastavlja se edukacija svih uključenih u ovaj proces, od službenika koji rade na zahtjevima, preko odvjetnika, ovlaštenih udruga civilnog društva do predstavnika sudbene vlasti. Naravno da je potrebno u hodu ovaj sustav dorađivati, naravno da se treba uključiti i lokalna zajednica, građani i isto tako upravna tijela. Ispravan je također stav ministarstva, a to je i državni tajnik u svom uvodnom izlaganju i kazao da će kroz sljedeće jednu, dvije ili tri godine ukupno možda će trebati nekih pet godina kako bi se utvrdilo i da se donese jedan relevantan zapravo stav u jednom vremenskom odmaku u kojem ćemo moći doći do podatka da li je ovaj sustav postigao svrhu. Nadam se da je sad već i u ovoj fazi on postigao svoju svrhu pa evo iz tih razloga ću podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Imam jednu dilemu, da li prvo pohvaliti činjenicu da je broj podnesenih zahtjeva i odobrenih u povećanju u odnosu na godinu dana ranije. Jer sa stanovišta dostupnosti besplatne pravne pomoći građanima ovo bi trebalo pohvaliti. Ali, što ako je povećanje te brojke posljedica većeg broja problema, protuzakonitih, nezakonitih ili drugih postupanja tijela javne i državne vlasti na štetu građana? Može biti i da je veće siromaštvo pa je veći broj građana udovoljio inače po meni, ali doista prerigoroznim kriterijima, pa je zbog toga došlo do povećanja broja i podnesenih i odobreni zahtjeva. No u svakom slučaju sama činjenica da sve veći broj građana ima mogućnost i odobreno im je korištenje korištenje besplatne pravne pomoći je dobro. Mada bih volio da taj broj raste i raste iz godine u godinu, ali ne zbog većeg siromaštva i više sporova nego činjenice da doista kod kriterija nešto napravimo jer čini mi se da postojeći kriteriji koji su postavljeni nisu baš odraz stvarnog stanja kvalitete života u Hrvatskoj. Što se tiče podataka jedna molba. Ubuduće u izvještajima, naime izvještaj pohvaljujem jer je dobro napisan i daje sliku onoga što se događalo, ali da bi si odgovorili na pitanje različitosti u pojedinim županijama u smislu broja odobrenih zahtjeva bilo bi dobro uvijek usporediti broj zahtjeva u odnosu na broj stanovnika. Naime, to bi vam pokušalo ili bilo jedan od načina da odgovorimo na pitanje zašto je tolika različitost broja zahtjeva jer sad ako čitamo samo broj zahtjeva od županije do županije on jest točan, ali nije cjeloviti podatak ako ga ne usporedimo sa brojem stanovnika. Dakle, ubaciti taj podatak unutra pa da možemo povući paralelu ili vidjeti te podatke onda bi dobili možda i odgovor na pitanje da li u nekoj županiji je veće siromaštvo ili su građani bolje informirani ili je doista manje problema. problema. Drugo, a o tome sam govorio i prilikom rasprave o prošlom izvještaju, mislim da bi sad osim statistike trebali napraviti još jedan mali napor da one koji su koristili pravnu zaštitu anketirate. Na određenom uzorku od 5, 10, 8%. Naime, željeli bi dobiti odgovor na pitanje kakva je kvaliteta besplatne pravne pomoći bez obzira da li tu besplatnu pravnu pomoć građanima daju odvjetnici ili udruge koje su ostvarile to pravo. To je užasno važno i zbog toga jer bi ti podaci odgovorili na pitanje da li je iznos naknade koji se odobrava od strane države jedan od razloga slabije kvalitete ili su građani doista zadovoljni s tom kvalitetom usluga koju dobivaju. Kolega Hrelja iznio je podatke o visinama tih sredstava za pojedine države. Ja sam imao prilike razgovarati sa nekoliko građana koji su bili korisnici besplatne pravne pomoći koji nisu bili oduševljeni kvalitetom usluge. No to može biti njihova subjektivna procjena, može biti posljedica nezadovoljstva jer nisu ostvarili svoja prava. Zato ti pojedinačni iskazi ne mogu ih koristiti za ocjenu generalno, ali vi u toj analizi bi mogli dati podatke koji bi bili mjerodavni. A velim, ti podaci bi doista mogli služiti za raspravu o potrebi promjena samog zakona pa možda i postupanja na samom terenu. Kao i oni podaci o broju predmeta po pojedinoj županiji u odnosu na broj stanovnika bi ukazali na činjenicu da neki uredi državne uprave prerigorozno primjenjuju pravila, a drugi možda prelabavo. I ujednačavanje tih kriterija i prakse, jer mi znamo da državna uprava često voli stvarati svoju praksu postupanja, ju ujednači. I ukoliko se tamo gdje je broj tih zahtjeva u odnosu na broj stanovnika velik, to pokazalo korisnim neka ta praksa postane pouka ili poruka onima koji su postupali prerigorozno. A naročito ako takve podatke objavite vi, jer vas se sluša i nas nešto manje. I na kraju još samo jedna molba. Ako sam dobro shvatio od ukupnog broja zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći u prošloj godini, negdje oko 12,5% ili 415 zahtjeva bilo je na temu ili zbog zahtjeva za apel i pomoć ovršnih postupaka. Dakle, ako je preko 12% ovih zahtjeva bilo samo na temu ovršnih postupaka a ovdje se radi o kategoriji siromašnih građana, ovdje govorimo o ljudima koji jedva preživljavaju jer su dobili pravo na besplatnu pomoć i oni su u problemima zbog ovršnih postupaka, ovo je signal za alarm, ali ne u vašem resoru nego na dvije druge adrese, to je Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka. Zašto? Prema zakonu o provođenju ovrhe nad financijskim sredstvima pravo nadzora na postupanje kod FINA-e i poslovnih subjekata je u nadležnosti Ministarstva financija. A pravo nadzora nad provođenjem ovršnih postupaka kod banaka, štedionica i kreditnih unija je kod Hrvatske narodne banke. S obzirom na ovaj službeni podatak da ste imali takvih 415 zahtjeva za pravnu pomoć kod postupaka ovrha, ali i činjenice da doista dnevno se javljaju građani koji upozoravaju na krivu primjenu Zakona i Ovršnog i ovog zakona o ovrhi nad financijskim sredstvima, ja vas molim upozorite i Ministarstvo financija i Hrvatsku narodnu banku da je jako veliki broj ljudi koji se javljaju i traže pravnu pomoć i da nešto u provođenju postupaka ovrhe nije u redu. Da građani ne dobivaju ovršne naloge, da se u odluku stavljaju cjelokupna primanja a ne samo do 1/3 kao što je Zakon odredio, da se ovršni nalozi ispostavljaju za već plaćane račune pa čak i falsificirane dokumente, a brza je reakcija Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke doprinijelo bi kvaliteti provođenje postupka ali s druge strane zaštite interesa građana, pa bi ova brojka zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć zbog postupka ovrhe sigurno bilo nešto niže. Ja želim vjerovati da će na vaše upozorenje i Ministarstvo financije i guverner Rohatinski prije reagirati na upozorenja koja se čuju iz Sabora. Hvala lijepa.

problem je i onda kada onaj nad kojim je ovrha izvršena kada kaže da je nepravedno izvršena, u tom slučaju je i dalje predstoji njegova borba za povrat ovršenih sredstava. Što je potpuno nelogično. MI imamo svjetske proizvođače automobila Mercedes, Citroen, Renault koji nakon pet godina primjene utvrde određenu grešku i pozivaju korisnike tih automobila na besplatno servisiranje, što je jedan Odgovor na repliku. Kolega Hrelja potpuno ste u pravu kada građanin kojemu je blokiran račun, da bi saznao tko mu je blokirao račun i napravio ovrhu mora doći u FINA-u i pazite sada mora platiti 57 kuna da bi dobio podatak ili obrazac razloga ovrhe. kojemu je blokirana cijela plaća ili cijela mirovina i u FINA-i mora platiti 57 kuna da sazna tko mu je sjeo na račun. I još nešto, prema našem Zakonu obračun plaće je ovršna isprava, što znači da bi radnik koji ne primi plaću a dobije obračun plaće na temelju tog dokumenta mogao blokirati račun poslodavca i na taj način se naplatiti. NI jedan slučaj, ni jedan primjer u Hrvatskoj ne znam da je obračun plaće FINA prihvatila kao ovršnu ispravu i da je ona provedena. Ali zato znam desetke slučajeva da je građanima blokiran račun za dugove koji su podmirili prije nekoliko mjeseci. A postupak dokazivanja jer nisu dobili ovršni nalog, i povrat sredstava traje minimalno 6 mjeseci. U 11,58 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta, gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava, nakon što je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio na snagu u lipnju 2008. godine a u odnosu na građane Zakon se počeo primjenjivati 1. veljače 2009. godine a posebne odredbe o odobravanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima stupit će na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Stupanjem na snagu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa nizom pratećih podzakonskih propisa koji su u međuvremenu Republici Hrvatskoj dakle uspostavljen cjelovit sustav koji olakšava građanima slabijeg imovinskog stanja potpuno ravnopravan pristup sudskim i upravnim postupcima gdje troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska. NO, treba reći da smo i do sada do stupanja na snagu ovog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći imali djelomično uređen institut besplatne pravne pomoći kroz odredbe Zakona o parničnom postupku, Zakona o odvjetništvu, Zakona o sudskim pristojbama, određenim odredbama Kaznenog zakona te još nekim drugim zakonima. Sam Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći uređuje da se pravna pomoć ostvaruje kao primarna ili sekundarna, dakle a ovisno o oblicima pravne pomoći definirano je da odvjetnici mogu pružati primarnu i sekundarnu dok udruge i visoka učilišta dakle pravne klinike su ograničene pružanje samo primarne pravne pomoći. Dakle ovo je isto tako praksa većine država odnosno zemalja EU. Uz način Uz način odobravanja pravne pomoći zakonom su određeni nadležni uredi državne uprave. U županijama kao tijela koja odobravaju pravnu pomoć uređen je i nadzor i zaštita u drugom stupnju konkretno Ministarstva pravosuđa te mogućnost pokretanja upravnog spora. Što se tiče same strukture zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć dominantni su oni koji se odnose na rastave brakova, ovrhe odnosno alimentacije za djecu, podjela bračne stečevine je tu često prisutna, zaštita prava iz radnih odnosa, imovinsko pravna pitanja, utvrđivanje izvanbračne zajednice, utvrđivanje očinstva itd. Takvih je zahtjeva kao što se u izvješću navodi tijekom 2010. godine sveukupno zaprimljeno 4 tisuće 197 od kojih je od njih prihvaćeno 3 tisuće 267, odbijeno ih je 617, odbačeno 113, a obustavljeno 158. to je u odnosu na godinu prije dakle na 2009. porast ukupnog broj zahtjeva za 9% kao i porast broja prihvaćenih zahtjeva 18%, a s obzirom da je u 2009. godini bilo zaprimljeno ukupno 3 tisuće 847 zahtjeva od čega je prihvaćeno 2 tisuće 651, odbijeno 894, odbačeno 166, a obustavljeno 129 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Porast broja zahtjeva svakako je dobar trend ali da bi sustav besplatne pravne pomoći u idućim godinama postao još učinkovitiji i postizao svoju svrhu, mislim da ga treba još u većoj mjeri približiti građanima prije svega kroz njegovo maksimalno pojednostavljenje. Naravno, koliko to omogućava i sam postupak prije svega kroz kontrolu utroška sredstava. Ministarstvo pravosuđa je u tom smislu i do sada je puno učinilo, tako je npr. o tome i bilo govora, skraćen i pojednostavljen zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći. Već u samom početku primjene zakona povećana je vrijednost boda na temelju kojeg se obračunava vrijednost naknade za pružanje pravne pomoći odvjetnika. Za daljnje unapređenje sustava važan je nastavak edukacije službenika koji po zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć rješavaju u prvom stupnju ali i drugih sudionika u sustavu. Također i dalje treba voditi računa i definirati primjerenu visinu odvjetničke tarife s obzirom da je ona i sada nakon povećanja dvostruko manja od uobičajene odvjetničke tarife. S obzirom na činjenicu da se primarna pravna pomoć daleko manje potražuje od sekundarne što znači da stranke odmah traže zastupanja na sudu, trebalo bi razmisliti da se odluka o tome da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj pravnoj pomoći prepusti službeniku koji rješava predmet, a ne da je on vezan zahtjevom stranke. Dakle, tako bi se u pojedinim složenijim postupcima prvo mogla dati primarna pravna pomoć u obliku pravnog savjeta, a zatim uvažavajući taj pravni savjet izdala bi se uputnica za sekundarnu pravu pomoć. Dakle, iz podataka navedenih u izvješću upravo je vidljiv taj mali broj zahtjeva za pružanje primarne pravne pomoći, a time i vrlo mala zastupljenost udruga kao i pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći. Primjerice, dakle i dalje imamo veliki broj županija gdje su pružatelji usluga besplatne pravne pomoći isključivo odvjetnici, dakle nema udruga nema pravnih klinika. I konkretno to je slučaj u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Krapinsko-zagorskoj, Krapinsko-zagorskoj, LIčko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji s time da ih je u 2009. godini dakle broj takvih županije je bio i veći. Evo, na kraju da ne dužim, reći ću da ću podržati i glasati za prihvaćanje ovog izvješća o ostvarivanju prava pravne pomoći i utrošku sredstava u 2010. godini, s obzirom da se radi o jednom sveobuhvatnom i metodološki korektnom izrađenom izvješću koji nam omogućava usporedbu i praćenje sustava besplatne pravne pomoći kroz prethodno razdoblje s naznakama mjera za njegovo daljnje unapređenje. Hvala. Hvala. Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, smatram da je povrijeđen članak 14. POslovnika koji kaže da zastupnik ima prava i dužnosti određena Ustavom, zakonom i POslovnikom. A članak 70. Ustava kaže da svatko ima pravo na zdrav okoliš i da se ti uvjeti trebaju osigurati. Štovani gospodine potpredsjedniče, zrak u ovoj dvorani je toliko težak da ne kažem da ne smrdi, topao, ne može se normalno raditi, cijedi se s nas znoj, a mi koji nosimo kontaktne leće smo na putu dobiti konjunktivitis. Ovo je sindrom jedne bolesne zgrade i tražim da se provjeri ventilacija, uključi ventilacija da mi možemo ovdje normalno sjediti i raditi. Hvala lijepa. Vrlo složen i zahtjevan prijedlog. Učinimo zrak boljim. Ako postoje stručne službe uključite sve moguće ventilacije i nebeske ventilatore da se klima u ovoj sabornici učini dobrom. Završni osvrt. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran PIčuljan. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svima koji su uistinu učestvovali vrlo aktivno u ovoj raspravi o izvješću o pružanju pravne pomoći u 2010. godini i istakli dobre, ali i loše strane ovoga sustava koji se uspostavlja i koji funkcionira već dvije godine. Cilj ovog izvješća zasigurno nije bilo ništa prikriti i istaći samo dobre strane, zato ih ja neću ni ponavljati. Važno je samo možda istaći da je pojednostavljenje procedure i zbog upozorenja ovog Visokog doma, ali prije svega pružatelja pravne pomoći čini se sustavno i činit će se i dalje. Razumijemo da su obrasci bili prekomplicirani, bilo ih je na 9 stranica, na 7, danas su na 4 stranice. Pojednostavljenje ide i slijedit će ne sa više europske nego bolje hrvatske trendove koji su u ovom trenutku bolji nego što su europski trendovi. Ono što je pored toga bitno, bitno je da se jača i kvaliteta pružanja pravnih usluga i ova današnja diskusija će doprinijeti da se vezano uz intervencije Ministarstva pravosuđa, harmonizaciju prakse koja se čini sa uredima državne uprave pojednostavi i ponekad spoji primarna i sekundarna, ovo o čemu je dio zastupnika govorio. Ono što je naravno potrebno i što će se učiniti dijelom do 15. srpnja, onda kasnije u izmjenama zakona i njegovoj primjeni, a to je jedno kvalitetnije definiranje, primjerenije hrvatskim prilikama imovinskoga cenzusa, a sukladno i rješidbama Ustavnoga suda. Ono što bi se moralo osigurati to je povećanje sredstava u državnom proračunu bez obzira na situaciju koja jest. Nastavit će se daljnja edukacija i promidžba i čini nam se da harmonizacija postupanja ide dobro, a ono što je bitno da ovo područje od velikog interesa za hrvatsku javnost i za one koji su najpotrebitiji ustvari ukazuje na potrebu intervencije u niz drugih, pravni sustav u drugim područjima da bi se onda ovaj disbalans između besplatne pravne pomoći i odvjetničke zaštite ostvario u onom srednjem srednjem sloju, pojačao i na taj način nizom pravnih rješenja osiguralo kvalitetno funkcioniranje pravnoga sustava i zaštita prava i onih koji imaju najmanje sredstava. Još jedanputa zahvaljujem na vašoj diskusiji.